Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател, уважаеми професори, асистенти, хабилитирани лица и всички лица, които се интересуват от днешните закони! Аз ще започна нестандартно, с оглед на това да благодаря на проф. Станилов, когото не виждам тук, разбира се, и на колегите от ГЕРБ за изключителната работа, която направиха по втория Закон. Закон. Ще ги разделя на две. За мен първият Закон – на колегите от БСП с госпожа Клисарова – мога да ги разделя по следния начин: той е прагматичен, но е инстинктивен и демагогски, изключително популистки, докато вторият е философски и концептуален и цели промяната настина на системата, която от толкова години се

Ето го – едно- единствено нещо: няма да сваля доверието от него. Очаквах в този мандат той да стане по-балансиран, в един момент го направи и аз му казах, че е правилно, но нека да не надскачаме боя си, без оглед на това кой ни пише изказванията, дори той да е близък роднина. Само ще кажа следното: когато се обръща персонално към някого с нелицеприятни думи, нека да си спомни какво пише на Народното събрание: „Съединението прави силата!”. Наистина, когато сме заедно, можем да променим нещо, а това е алгоритъмът на нашата работа. Що се касае до първия Законопроект, колеги, вижте, че и моят ентусиазъм се охлади след почивката, ще кажа така: той е поредният Законопроект, който колегите внасят като Закон за изменение и допълнение, който касае пари. Имах възможността да го кажа от трибуната, обикновено така се случва, и днешният Закон е доказателство за това. Ще кажа и две мои лични думи, защото всичко това, което съм написала, е съгласувано и с професор, и с експерти, така че нека да не бъда в залата от тази страна, в която не съм хабилитирано лице. Искам да кажа, че този въпрос е изключително важен. Ние не подценяваме това, че системата е недофинансирана и че заплатите са високи, но аз искам, когато говорим за пари, да говорим и за доходи. И много скоро ще изляза пред Вас със справка за това какви са доходите в академичния състав, в ректорския състав, в директорския състав на висшите учебни заведения, и тогава ще Ви стане много изненадващо, изключително изненадващо от това, че там доходите никак не са малко. И второ, когато говорим и правим съпоставки между ситуацията, която е в България, и правим сравнения с други страни, най-често го правите Вие, от ляво, с Германия, нека да кажем колко университета има в България, колко от тях функционират и как, и какво е качеството, което произлиза от нашите висши учебни заведения? Разбира се, не навсякъде то е такова. И нека – пари, пари прим – да престане БСП да мисли, че това е политиката, която ще се прави в Народното събрание! Сега по отношение на първия Закон. Ще кажа, че е показателна значимостта, която отдаваме на този проблем, както и на останалите сфери в образованието и науката. Това е наистина един от основните ангажименти на управленската програма на правителството – увеличаване на инвестициите в образованието и гарантиран ежегоден ръст на бюджета за наука. Същевременно обаче трябва да си даваме явна сметка, че проблемите в системата на висшето образование са комплексни и изискват комплексни решения, в това число и финансови. Основна част от тях са свързани, разбира се, с постигане на целите на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България – периодът 2014 – 2020 г., и Стратегия за развитието на научните изследвания а именно: изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с структурни промени в научноизследователските организации за избягване фрагментарността и повишаване ефективността на българската наука като цяло, значително идентифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло. Считам, че разходването на средства за финансиране на висшето образование и наука следва да се прилагат чрез гъвкави и ефективни модели на финансиране, основани на постигнатите резултати съобразно индикаторите, въведени чрез рейтинговата система на висшите училища, и Правилника за оценка на научната дейност на научните организации и висшите училища от 18 септември 2015 г. В тези модели с помощта на обективни критерии в рейтинговата система следва да се стимулират както висшите училища, така и научните организации, така и академичният и научен състав в тях в зависимост от постигнатите резултати и в съответствие с приетите дългосрочни приоритети, и от анализа на ефективността на това финансиране въз основа на ежегодна оценка на дейността на научните организации и висшите училища. Заложеният в Законопроекта за допълнение и изменение на Закон за развитие на академичния състав, № 754-01-20, Механизъм за еднакво повишаване и определяне на задължителни минимални прагове на възнагражденията на академичните длъжности, в това число и на тези преподаватели и научни работници без никакви резултати и постижения, не отговаря на посочените по-горе изисквания за ефективност. Досегашният опит показва, че еднаквото заплащане за различните групи на академичния състав не стимулира привличането на най-добрите учени и преподаватели, тяхното развитие и конкурентоспособност. Задължителните минимални прагове на възнагражденията за академичните длъжности следва да са многостепенни, различни и обвързани с оценките за институционална и програмна акредитация, рейтингова система, научни резултати, както и индивидуалните оценки, съобразно вътрешните системи за оценяване и поддържане на качеството и обучение на академичния състав по чл. 30, ал. 1, т. 15, както и по чл. 57 от Закона за висшето образование. В по-голямата си част, колеги, във висшите училища и към момента работните заплати за отделните академични длъжности са на нивото на предложенията в Проектозакона, а в някои дори ги надхвърлят. Ректорът е разпоредител на бюджета на висшето училище и следва да преценява в зависимост от бюджетните взаимоотношения, какъв размер на трудови възнаграждения може да договаря. Ако е необходимо, ректорите, директорите, съгласувано със синдикатите, могат да въвеждат трудови възнаграждения, характеризиращи се с минимални осигурителни прагове за различните категории академичен състав. Считаме, че регламентирането на възнагражденията за лицата, заемащи академични длъжности в нормативен акт, е правно основано, но използването на минималната работна заплата като единствена база за по-нататъшни увеличения е неточен метод и в бъдеще може да доведе до сериозни диспропорции. В мотивите към Законопроекта липсва анализ и обосновка за конкретните размери на предложените минимални работни заплати за отделните академични длъжности. В тази връзка считаме за целесъобразно да не подкрепим Законопроекта в този му вид. Предложеният Законопроект по наше мнение следва да се преработи и в него да се заложат по-гъвкави и ефективни механизми за финансиране, позволяващи комплексното и дългосрочно решаване на проблемите в системата на висшето образование, както и да бъде – изключително важно, широко обсъдено с академичната общност. Преминавам към втория Законопроект за развитие на академичния състав. Той е приет нееднозначно от академичната общност. От една страна, Законът отговори на дългогодишните искания за опростяване и съкращаване на сроковете на процедурите за придобиване на научни степени и академични звания. В същото време липсата на общовалидни изисквания за научните резултати, необходими за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност, доведе до значително принизяване на тези процедури, без това да е сравнимо в институционален и национален мащаб. Този проблем беше допълнително усложнен от липсата на достатъчно строги изисквания за професионална компетентност, етичност и обективност на членовете на научното жури, както и от липсата на конкретни механизми за ефективен контрол върху процедурите както по време на провеждането им, така и след приключването. Това създаде възможности за субективизъм в работата на научните журита като включително не са предвидени санкции и отговорности при недобросъвестното изпълнение на задълженията им. Резултатите от прилагането на Закона за академичния състав показват, че са налице проблеми, които противоречат на основната цел, заложена при разработването му, а именно: повишаване качеството на академичния състав при спазване принципите на академична автономия. Основно тези проблеми според мен се свеждат до следното: липса на минимални изисквания за научна компетентност и продуктивност за придобиване на научно образователна степен „Доктор“ и за заемане на академичните длъжности. на някои научни организации за прилагане на Закона няма минимални изисквания за придобиване на научно-образователна степен „Доктор“ и за заемане на академичните длъжности, които не само опорочават процедурите, но и ги превръщат в пълна зависимост от ректорите или директорите на тези организации. На много места липсва Етична комисия, която да решава етичните проблеми, свързани с плагиатството, конфликта на интереси. Тук отварям една скоба – знаете, че тази тема аз я поставих преди време в моето изказване... (Шум и реплики Дукова. СНЕЖАНА ДУКОВА: Колеги, в такъв момент дебатът между нас е излишен, а и някои от Вас по социалните проблеми са големи специалисти като им е написано. Така че нека да не се обаждат! …която да решава проблеми, свързани с плагиатството, конфликта на интереси. По правило такава комисия е прерогатив на професионалните организации например Съюз на учените, който е отказал да поеме тази отговорност, каквато са я приели за други цели например Съюз на лекарите и други. Досега плагиатството е оставено в ръцете на директорите и ректорите, както и на съда. Не е решен въпросът обаче със случаите на плагиатство с ректорите и директорите, липсата на контролен орган за начина за изпълнение на конкурсните процедури, освен в съда, който обаче отказва да вземе отношение по научните процедури и етика. Например в някои решения на научните журита, както и на факултетните, съответните на научните съвети, липсват мотиви, което води до субективност и липса на прозрачност при провеждане на процедурите за заемане на академични длъжности. Предлаганите изменения и допълнения ще осигурят условия за обективно, безпристрастно и законосъобразно прилагане на единни национални изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, което ще доведе според мен до хармонична връзка между научните резултати на кандидатите и тяхното академично развитие. Министърът на образованието и науката придобива възможност за административен контрол и върху прилагането на минималните национални критерии, както и върху дейността на висшите училища и научните организации при провеждане на процедурите по придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в съответствие с изискванията на чл. 53, ал. 6 от Конституцията на Република България и Решение № 11 от 5 октомври 2010 г. Конституционният съд на Република България върху процедурите както по време на провеждането им, така и след приключването им, при спазване на разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс за реда за административно оспорване на съответните актове, издавани от органите на в процедурите, провеждани по реда на Закона за развитие на академичния състав. Измененията и допълненията не засягат основния принцип за академична автономия на висшите училища, залегнал в настоящия Закон за развитие на академичния състав и в Закон за висшето образование, но въвежда минимални научни критерии за качество, продуктивност, както и етичност в процедурите. В средносрочен план Законът ще доведе до обективност и безпристрастност при оценяването, както и равнопоставеност на кандидатите при провеждане на процедурите, повишаване качеството на академичния състав чрез създаване на условия за обективна конкуренция на базата на националните изисквания, повишаване на качеството и количеството на научната продукция в България, осигуряване на ефективен контрол в провежданите процедури. Освен това, предложеният Проект за изменение на Закона отстранява някои неясноти и противоречия, позволяващи разнопосочно тълкуване при прилагане на разпоредбите му. проблемът е сериозен и важен, и аз искрено се надявам, че потокът на мислене в прилагането на този Законопроект и промените, които ние предлагаме, ще бъдат обективно приети от Вас и въпреки

Първо, ще поискам удължаване на времето, за да не пропусна после, тъй като и други колеги ще искат изказване. Уважаема госпожо Дукова, говорите за диспропорции. Ще Ви зачета малко данните, като казахте, че сама ще ги изискате, но аз ще Ви ги предоставя.

И тук говорим пак за огромна диспропорция, приблизително три към едно, а говорим и за ефективност, тъй като и това намесихте. БАН, както казах и в предходното си изказване, представя лицето на България в науката с над 50%. И Вие ми говорите за ефективност! Ефективност има в БАН, но явно има голяма диспропорция при заплащането. Тъй че тази Ви теза не е правилна!

И понеже казахте за писане и четене. Госпожо Дукова, Вие не спряхте да четете, а аз в изказването си не съм погледнал нищо, защото говорите, че някой на някого пишел. Разбираме кой пише! Говоря емоционално, защото за науката мен лично ме боли. Защото, последните седем години палачите на науката са точно финансовите министри на ГЕРБ и това са защитниците на посредствеността. И всичко това е разбираемо, защото министър-председателят на Република България, единствената книга, която е прочел, се нарича „Винету“.

Уважаеми господин Председател, дами и господа! Госпожо Дукова, аз от Вашето изказване не разбрах това добро решение, което предлагат БСП, всъщност предлагали ли са го по времето на тройната коалиция, по времето на Орешарски? Защо не ги попитате това? Защо не предложиха това много добро решение тогава? Защо не решиха проблема с българската наука по времето на тройната коалиция или по времето, когато министър председателят Орешарски, посочен от ДПС, защото те бяха младшият партньор на ДПС тогава,

Дукова, сега искам да кажа, че няма популизъм в това мое изказване, а още по-малко популизъм в предложението на БСП. Не, не е популистко! Това е една тревога за българската наука и висшето образование в България. И в никакъв случай не можем да кажем, че моментът не е тревожен при всички изнесени данни досега. Относно минималните, така наречени „базови заплати“. Те в никакъв случай не нарушават автономията и в никакъв случай не нарушават индивидуалния подход към всеки учен. Защото, мисля, всички знаем, в университетите има атестация, на базата на която се извършва и диференцираното или индивидуалното заплащане на всеки преподавател спрямо броя лекции, часове. Всяка година ние правим за всеки семестър даже даже отчет колко са лекциите, упражненията, научните постижения, наукометрични показатели. Така че това не нарушава този подход. Второ, много добре Ви е ясно, че когато асистентът три години не е защитил дисертация по Закона за висше образование, той напуска системата. Ето, това са контролни механизми и механизми, които мотивират младите учени да работят повече. Относно диспропорциите. Аз нямам предвид диспропорциите само в университета. Може ли един научен работник да получава една заплата, каквато получава един работник със средна квалификация? Това не е ли диспропорция в обществото? Може ли с минимална заплата 380 лв. и 420 лв. научен работник? А само за следващата реплика – не знам дали имам право да я направя, но казвам какво сме направили.

450 лв. месечно заплащане. Така че БСП е последователна в политиката си за увеличаване на доходите на младите учени и работници.

Вие ми давате избирателно някакви данни, с които ми сочите, че има някаква диспропорция и това, което е като заплати в два института и в БАН. Защо не ми давате анализ на качеството, а правите изключително само количествени анализи? Защо от тази трибуна Вие казвате, че студентите постоянно намаляват? Какъв е ресурсът? На базата но това ще направя наистина една изключително богата справка. Първо, какви доходи имат преподавателите, не защото не искам техните заплати да бъдат увеличени и защото не съм съгласна с тази теза, но тя не е достатъчно обоснована и мястото й не е тук. Сега смятам, че много бързо трябва да бъде променен Законът за висшето образование. Няма да питам персонално професорите от ляво в колко университета ходят да преподават, кога имат време за това и колко качествени студенти излизат от тяхното преподаване? Второ, колеги, науката е важна, не само фундаменталната наука, приложната, всичката наука е важна. Не подценявайте науката и не я клонирайте на безпринципна основа. Науката е тази, която трябва да заслужи наистина това, което й се полага, но когато даде качествения резултат и трябва да има мерни критерии, които да отговарят за този резултат. Апропо, господин Ангелов, Вие не се изненадвайте. То това е типично в този стил. Дефинитивно казах, че от тази трибуна трябва да се говори и ще се говори така до края – във всеки един закон: пари-пари-пари прим! Защото, когато са в опозицията, колегите говорят за много пари. Когато обаче са управляващи… Колега Мирчев, няма да бъда груба, трудно се овладявам в момента. Не може да обиждате и да си позволявате от тази трибуна тази недостойна реплика за министър-председателя на България. Колко от Вашите колеги министри – Станишев ли ще ми давате за пример, Орешарски ли ще ми давате за пример, извозени с белите автобуси?! В България няма по-добър политик и по-добър европейски приет политик отколкото премиера на България. в ГЕРБ.) Толкова позорно мислене не е имало в нито един... Жалко, че това го прави колега, който е млад и живее в едно друго време! трябва да Ви кажа, че генът си е ген. Той трудно се променя. Това е истината! Професор Клисарова, има демагогия в цялата тази работа. Може да няма популизъм, но не е качествена тази демагогия. Когато не е обоснована, когато няма икономически, когато бюджетът е разчетен за годината, когато Вие не сте променили по никакъв начин по Ваше време, когато бяхте министър с колко увеличихте?

Аз искам да Ви помоля, господин Председател, от тази трибуна да не се правят такива намеци от народни представители за генетичния фонд. Такова изказване е изключително девиантно, наричам го по най-културния начин. Не може да се прави характеристика на един народен представител за неговата генеалогия и да се предлага поговорката, че едва ли не „Ябълката не пада по-далеч от дървото“. Много Ви моля да се спазва добрият тон в тази зала и да не се допускат изказвания, които приличат повече – точният термин в медицината е „словесна салата“. Благодаря Ви. Мисля, че и този път повдигнатият въпрос е въпрос на самоконтрол. Няма как да знаем какво ще изрече в следващото изречение изказващият се. Професор Гечев, заповядайте Благодаря Ви, господин Председателстващ. Ще ми бъде много трудно да достигна нивото, което беше зададено тук, от парламентарната трибуна, но ще направя един плах опит. Уважаеми колеги, какви са изводите от дискусията до момента и с какво бих желал да бъда полезен? Първо, вярно ли е, че Проектозаконът, който предлага левицата, отговаря на Стратегията на Европейския съюз за създаването на икономика на знанието за конкурентоспособност на Европейския съюз и че без изключение всички комисари, всички правителства на страните членки казват, че по-висока производителност може да стане от по-силна наука – фундаментална и приложна? Имаме ли различие? Нямаме! Второто, по отношение на европейската практика. Уважаеми колеги, не чух никакъв аргумент и няма как да има, но този Закон отговаря на практиките на Германия, Франция, Италия, Испания, Чехия, Полша, Унгария, Словакия – да не продължавам. Тоест, ние не предлагаме нищо ново, нищо непроверено. Това са практики в Европа. Каква е разликата, уважаеми колеги? Както разбрахте от изказванията и от обсъжданията в различни комисии, разликата е следната в Европейския съюз: в някои страни има минимална заплата, няма максимално ограничение; във водещи страни, в това число като Германия, има ограничение; в повечето страни няма. Ние предлагаме да няма, тъй като е по-близо до това, което функционира в момента в българската икономика. Имаме практиката на други страни и предлагаме да има минимална работна заплата, а да бъде отворена максималната. Така че тук ние предлагаме европейска практика и предлагаме политики на Европейския съюз, под които са се подписали Второ, по отношение на минималната работна заплата, какъв акт е това? Вижте, уважаеми колеги, няма как да наречете популизъм или безхаберие това, което прави Федерална Република Германия и другите страни, които Ви казах. Вие искате да кажете, че тези развити народи са популисти, те така популистки въвеждат минимални и максимални заплати. Извинявайте, това е аргумент, който се срива на първата секунда. Бяха направени внушения, че минималната работна заплата е срещу автономията. Това е най-абсурдното твърдение. Нека да Ви кажа как звучи това.

Ако му направим заплатата 2000 лв. той се връща в робовладелското общество, той няма никаква автономия. (Оживление.) Извинявайте, това противоречи на здравия разум. Аргументът, че като повишим минималната заплата и осигурим минимум за съществуване на един доктор по природни или обществени науки, или каквито и да било науки, той губи автономията. Значи, някой си е загубил разсъдъка да твърди такова нещо. Хайде да питаме научните работници дали искат да си загубят автономията. Знаете ли какво: всички искат да си загубят тази „автономия“ – автономия на 460 лв., срам и позор за една европейска държава.

Дамянова.) Да, за психическите проблеми. Второ, за бюджета на университетите. Уважаеми колеги, колко пъти беше обяснено и е ясно от Проектозакона, че не става дума това да бъде за сметка на текущия бюджет на университета, както е в Европа, тези 60 – 70 млн. лв. ще бъдат осигурени от централизирания бюджет. Това, първо, не поставя в неблагоприятно положение финансовата система на университетите – обратното, и, второ, моля Ви да не спекулирате със студентските такси. Няма никаква връзка – нито в Германия, нито в Италия, нито в България ще има между студентските такси и тези минимални заплати, които се осигуряват от бюджета. Така че нека да не заблуждаваме академичната и студентската общност в това число. Следващият аргумент, който се изтъква като аргумент трети, е въпросът за качеството. Уважаеми колеги, другите страни и народи в техните закони са решили този въпрос. В Германия заплатите са от – до, има скала с още шест допълнителни показатели за качеството и мястото на научните публикации, за научните продукти, патенти и лицензи, където има такива, за качеството на преподаването, за заемането на академични длъжности. Другите страни са го разписали преди 70 и 100 години. Какво има да търсим? Така че минималната заплата е само минимална, от там нататък по-добрите изследователи, по-добрите преподаватели ще имат възможност да получават и по-високи доходи. Освен това, като казвате, че в университета нямало как да се измерва качеството, при положение че цяла Европа има такъв инструментариум, а в България имаме система на акредитация. Извинявайте, Вие, ако твърдите, как така ще даваме една и съща заплата на всички и че цяла Европа се е объркала, само някои хора тук са на прав път, аз бих Ви попитал: ми как е с учителите? Съвсем основателно повишихме заплатите на учителите. Само че трагедията е, че сега един младеж, завършващ университета, примерно „Педагогика“, като отиде учител, след повишението ще взима повече от преподавателя си в Софийския университет, което втори път противоречи на здравия разум. Ние не даваме ли на учителите еднакви заплати, гарантирани от бюджета, или се разсейваме нещо? Да не би да няма разлика между учител и учител? Всички си обичаме учителите, но те са различни. (Реплика от народния система. Това е по първия Закон. Отговаря на европейската практика и на европейската стратегия, прилага се в огромното болшинство от европейските страни, не е политическо предложението. Защото, вижте, ние още няколко години и ще загубим всичко, което сме изграждали с десетилетия в нашата страна на научния потенциал. Бяха изнесени примери. Техническият университет – от 30 души в катедра „Механика“, са останали 8 души. От 5 души назначени млади хора в последните три години – четирима са напуснали университета. Уважаеми колеги, ние носим отговорност за бъдещето на България, а то е в науката. Що се касае до втория Закон – ние ще подкрепим отделни текстове, които са разумни, тъй като всички сме съгласни, че действащият Закон е уникален в отрицателен знак в Европейския съюз. Само че този Закон беше приет от правителството на господин Борисов 1 и той доведе до аномалии и уникални промени в българската система на висшето образование. Няма нищо лошо един добър професор да чете лекции и на второ място. Тъй като разликата е следната, е изтекло.) Завършвам. Разликата е следната: един телохранител може и трябва да пази само един човек, но един професор може да изнесе лекция в Кеймбридж и след това да отиде в Оксфорд. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Много харесах препоръката на колегата от ляво, нивото да бъде такова, че да говорим за образование и наука без излишна емоция и без политика. Сред множеството и разнообразни проблеми пред българското висше образование се открояват загубата на доверие и обществен престиж на висшите училища в България. Ярък израз на това е отслабващият интерес към предлагания от българските университети образователен продукт. Това явление има своите конкретни основания. Сред тях са: водена целенасочена политика към ненасърчаване, усъвършенстването на преподаването във висшите училища, чрез въвеждане на съвременни методи, форми и средства, както и обновяване на учебното съдържание. Нещо, което в българските средни училища, вече е постигнато. Не се полагат достатъчно усилия за развитие на академичния състав във висшите училища. Резултатът от това е видим. Висшето образование все повече изостава от добрата международна практика, тъй като не се съобразява с нейните стандарти. Израз на това е липсата на българско висше училище сред водещите 700 университета в света. Повече от пет години след прилагане на Закона за развитие на академичния състав, който е приет през

Министерството на образованието и науката не упражнява административен надзор относно тяхната законосъобразност. Неясен е механизмът за формиране състава на оценителните органи, в които често пъти попадат удобни за кандидатите лица, небезпристрастни при преценката на тяхната научна продукция. Възникват основателни съмнения в обективността на оценките на журитата поради липса на общовалидни изисквания и единни правила за работа. Почти всички кандидати за получаване на научни степени или за заемане на академични длъжности биват подкрепяни, което често пъти се заплаща със загуба на самоуважение и престиж в професионалната колегия. В предлагания от ГЕРБ и „Обединените патриоти“ Законопроект за развитие на академичния състав, част от залегналите изменения и допълнения са в пълно съответствие със заложените в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г. цели. Решават се голяма част от маркираните проблеми, а именно: от съществено значение за развитие на академичния състав е въвеждане на единни държавни изисквания, както и контролът върху тяхното спазване. В Проекта за Закон по-ясно и по-точно са разписани административните и правни задължения и изисквания за провеждане на процедурите за научни степени и длъжности. Въвеждането на наукометрични показатели ще допринесе за много по-обективни критерии за оценка на научните трудове и постижения. В предложения Проект за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав съзнателно се чувстват промените, съобразени с европейските конвенции в образованието. Организирането и поддържането на Национална информационна система на Министерството на образованието и науката, чрез различните си регистри, дава възможност да се вижда научното развитие на академичната област. Нормативното уреждане на борбата с плагиатството е много важен проблем, свързан с повишаване качеството на образованието и на научните изследвания. Според изследване в Румъния случаите на плагиатство са една четвърт от всички трудове на кандидатите, тоест става дума за широко разпространено явление, с пагубни последици за научния морал и за развитие на научните кадри. Считам за целесъобразно установеното по законов ред плагиатство да е пречка за заемане на академична длъжност завинаги. Единните изисквания стимулират публикациите в научни списания с импакт фактор и импакт ранг, включени в световна система за рефериране, индексиране и оценяване. Преподавателите в университетите рядко получават висококачествено обучение, с оглед уменията си да преподават. Това е една от констатациите в доклада „Модернизация на висшето образование в Европа. Академичен състав 2017“, публикуван скоро от Европейската комисия. В него се анализират изискванията за квалификация, процесът за развитие на академичния състав, заетостта и условията на труд в 35 държави. Европейската комисия препоръчва модернизация на сектора и академичния състав. Налице е дисбаланс между възможностите на младите и по-възрастните преподаватели, между мъже и жени, напредъкът, който се наблюдава в областта на иновациите. Според анализа нашата страна е със скромни постижения в областта на иновациите и развитието на академичния състав. Ето защо приемането на допълненията към този Закон ще осигури добра основа за израстване на качествени и висококвалифицирани кадри и, надявам се, за истинско развитие на младите учени в България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Петрова. Има ли реплики към изказването?

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа! Трудно е да се противопоставяш директно на добри намерения, но също така е известна и максимата, че пътят към ада е постлан с добри намерения. Бих искал да взема думата по проблемите на висшето образование и преди всичко на държавните университети. Защо този Закон аз лично няма да го подкрепя? Защото, ще кажа, той е политически преднамерен. Ще се обоснова, уважаеми колеги. Държавните университети по силата на Закона за висше образование работят при условията на една стриктна, структурна и функционална регламентация. Те са задължени по силата на закон да отговарят на високи изисквания за структурата на основните и спомагателните звена в университетите. Нещо, което не важи за частните университети. Те трябва да отговарят за брой преподаватели в катедра, във факултет, за да могат да получат акредитация и да работят. С две думи, Законът въвежда в регламент за държавните университети тежки организационни изисквания, за да могат да преподават определени дисциплини, определени направления. Не може да съществува факултет, а оттам и обучение по едно професионално направление, ако не отговаря на определен брой преподаватели. Това само по себе си, при Вас има икономисти, означава, че това образование е скъпо, защото над 80% от разходите във висшето образование са Фонд „Работна заплата“. И това е законова регламентация. На второ място, пак по законова регламентация, държавните университети формират своя бюджет основно от две пера: от държавната субсидия и от таксите за обучение на студенти. Държавната субсидия се определя от държавата, таксите от академичната общност и ръководство в условията на брутална конкуренция и борба за всеки студент. При тези обстоятелства държавните университети биха били изправени пред сериозен казус, ако този Закон сега бъде приет. И ще кажа защо. Този Закон по своята същност може да бъде определен като бюджетен закон. Защото той предопределя, както споменахте тук, бюджетни разходи. Той предвижда, както се спомена от тази трибуна, минималните заплати да бъдат гарантирани от бюджета. Аз мисля, че ако трябва да бъде разглеждан такъв Законопроект, той трябва да бъде разглеждан в рамката на подготвянето на бъдещия бюджет за следващата година. Ако обаче ситуацията в страната се промени в негативен план и бюджетът не може да осигури тези изисквания, университетите ще бъдат изправени в ъгъла или да изпълнят Закона и да търсят допълнителни приходи, които няма да бъдат осигурени от държавния бюджет, тоест да увеличат таксите, или да го нарушат. В този аспект на мисли е важно да подчертаем, че Законът в дадената ситуация води води до задълбочаване на проблемите във висшето образование. Той, от една страна, е добър за онези университети, които притиснати от обстоятелствата не могат да покрият тези изисквания, защото им обещава държавна помощ и държавна подкрепа. Но, от друга страна, за други университети, които имат добри финансови възможности, той е безсмислен, защото те и сега са надхвърлили далеч тези минимални нива. Мисля, че когато говорим за висше образование, трябва да тръгнем от промяна на Закона за висше образование и най-малкото изравняването на държавните и частните университети в регламентацията и изискванията за тяхната дейност. Защото, от една страна, държавата сега е дала възможност за широка, гъвката и адаптивна структура на частните университети, за които тези държавни структурни и функционални изисквания не важат, а от друга страна, ние изискваме от нашите държавни университети да обучават с повече преподаватели, с повече структурни звена по-малко студенти. Затова ние ще се въздържим от подкрепа на този Законопроект. Ви, господин Михов. Реплики? Не виждам. Желаещи за изказване? Госпожо Дамянова, заповядайте.

Законопроектът, който предлагаме заедно с „Обединените патриоти“, държа да подчертая, че не е за това колко професори, доценти и доктори да има в България, нито пък това са промени, които регламентират някакви нови правила за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности. Поправките имат няколко цели. Тези поправки имат за цел да регламентират качество, имат за цел да върнат доверието в избора на нови доктори, доценти и професори в България, да гарантират прозрачност на процедурите, да въведат контрол и защита на преподавателския и на научния труд. Каква е ситуацията в момента в България? По данни на Националната статистика в България сега има 243 хил. 199 студенти. За сравнение през 2011 г. – 2012 г., те са били 280 и са били обучавани от общо 22 хил. 955 преподаватели, от тях 2576 професори, 7139 доценти и 9881 асистенти. В момента, при по-малък брой студенти, броят на професорите е 3378, на доцентите 6312, а на асистентите 8674. Тоест тези данни показват, че нямаме някакъв невиждан бум, но в същото време имаме сериозен проблем и този проблем не е в броя на хабилитираните преподаватели, а в липсата на ясни гаранции и ясни механизми за контрол на качеството на научния потенциал, а от там на качеството на преподаване и съответно на качеството на научния продукт в България. Факт е, че през последните години изключително много девалвира доверието в стойността на хабилитациите и в заеманите академични длъжности. Факт е, за съжаление, че лошите примери като че ли заглушиха постиженията на академичните среди. Аз няма да се спирам на тези лоши примери не защото не трябва да ги обсъждаме днес в тази зала, а защото по-скоро трябва да говорим за това – какво ще направим и около какво трябва да се обединим от тук нататък, за да няма такива лоши примери. Да, настоящият Закон за развитие на академичния състав беше приет през 2010 г., и аз ще кажа, че беше стъпка в правилната посока с оглед целите, които си постави. От една страна, той си постави за цел да прекрати порочните практики на съществуващата тогава ВАК. От друга страна, си постави за цел да даде ясен хоризонт за професионално израстване именно на младите учени и на младите преподаватели. Практиката обаче показа, че имаме нужда от нови решения, и това е факт. предложенията, които сме направили, са текстове, които са обсъждани в продължение на няколко години, текстове, които са обсъждани в Комисията по образованието с учени. Имаше направена и група от млади учени, които направиха своите предложения, и аз ще кажа, казах го и в Комисията – до чл. 21 и

Надявам се и тук да постигнем съгласие, защото това е необходимо. Няма да се спирам конкретно на предложенията, защото колегите преди мен вече ги споменаха, но ще кажа какво искаме да постигнем с тях. Както споменах и в началото на моето изказване, най-важно е да върнем доверието в избора на доценти и на професори, да върнем доверието в академичните среди. На второ място, искаме да имаме видими гаранции за това, че всеки човек, който придобие научна степен, който стане доцент или професор, отговаря на задължителни минимални национални изисквания. Искаме да запазим възможностите за бърза професионална кариера, каквато е основната цел на Закона за академичния състав. Искаме да запазим академичната автономия за вземане на решения. Освен това въвеждаме и допълнителни, разширени контролни функции на министъра, за да може да се произнася както по време на процедурите, така и след тяхното приключване, без обаче това да го превръща в последна инстанция. И не на последно място, искаме нетърпимост към плагиатството и защита на личния труд, защото това е изключително важно за нашите учени, когато говорим и за научна дейност в България. Да, предложеният от нас Законопроект не е за заплатите.

Въвеждаме изискване за висок професионализъм, запазваме академичната автономия – това, заедно с всички промени в системата на висшето образование, които, колеги от ляво, заедно направихме в Четиридесет и третото народно събрание миналата година, и с промените, които предстоят, всъщност гарантират финансова стабилност на сектора. Обезпечават финансово сектора, от една страна, а от друга страна, показват управленската грижа, че всеки един лев на данъкоплатеца ще отиде за това, за което е нужно, но ще но ще отиде и за качество, което също е изключително важно. Със сигурност е по-лесно да се каже, че ще дадем заплати. Лесно е, да. Колегите от ляво го правят с тяхното предложение, в което много щедро определят кой по колко заплати ще взема – кой две, кой пет и така нататък. Още по-смело са че това ще струва на бюджета едни 70 млн. лв. Няма да цитирам Становището на Министерството на финансите – има го на сайта на Комисията по образованието, може да го видите – в което се казва, че подобно боравене с ресурс е непрофесионално, защото е финансово необосновано. Ще си позволя обаче, колеги, да Ви цитирам дословно част от становището на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Ето какво пише той, цитирам: „Предлаганите минимални възнаграждения са поне два пъти по-високи от настоящите възнаграждения на Софийския университет. На пръв поглед това означава удвояване на субсидията за издръжка. Като се има предвид обаче, че в момента тя стига само за половината Фонд „Работна заплата“, а останалата част от Фонда се осигурява от собствени средства, е необходимо субсидията да се утрои, или субсидията да се удвои, но да се удвоят и студентските такси“. Това е становището на ректора на Софийския университет. Последното е не само социално неприемливо, но в ред професионални направления е и невъзможно, тъй като таксите имат законово определена горна граница. Ще цитирам и някои от данните на синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ за заплатите в отделни висши училища. Те варират от 2061 лв. в Икономическия университет – Варна, колегата вече го спомена, между 2061 лв. и 860 лв. в Минно-геоложкия университет в София, в Софийския университет – 1193 лв., в Медицинския университет в София – 1995 лв., и така нататък. Още един факт, който трябва да спомена – минимални възнаграждения, колеги, в системата бяха въведени през 2004 г. Нека обаче да припомня, че тези минимални прагове, тези базови заплати бяха отменени през 2006 г. по времето на управлението на тройната коалиция, при правителство с министър-председател господин Сергей Станишев. Мотивът за тази отмяна тогава е бил, че трябва да се промени. Запазването им изисква промяна на цялостния модел на управление на висшите училища и научните организации в България, не че това е невъзможно. В държавите, които Вие цитирате – Германия и Франция, държавата определя всичко, включително тя назначава ректорите. Но питам се аз, колеги в ляво, не е ли Вашето предложение именно първа стъпка към тази промяна на модела на управление и към отнемане на автономията на висшите училища и научните организации? Ако това е така, нека много ясно да кажем, че опозицията иска промяна на модела на управление на висшите училища висшите училища и научните организации. Колеги, всички, които работим в сферата на образованието, всички, които работим за образованието, знаем, че парите не са достатъчни. Не е приятно непрекъснато да говорим, че няма пари, да говорим колко сме бедни. Още по-тежък става разговорът, когато говорим за наука и за научна дейност в страната. Ето затова настояваме за промяна, която да въведе ред, но и промяна, която да бъде финансово обезпечена, промяна, която да върне доверието в академичните среди. Да е ясно кой професор защо е станал професор, какви са неговите научни постижения? Защото тогава студентите ще изберат даден университет заради професора с главно „П“, който преподава в него, заради научната школа, заради това че те ще видят в това висше училище перспектива за собственото си развитие. Знам, че всяка промяна е изключително трудна, изисква решителност и воля, защото всяка една промяна разбърква удобството на статуквото. Но смятам също така, че в образованието и науката е крайно време да спрем с популистичните мерки, а да предлагаме конкретни неща, конкретни мерки, които да гарантират качество в системата, качество на образованието, за да не губим своите деца. Да гарантират стабилност и перспектива не само на системата, но и на хората, които работят в нея. В образованието нямаме нужда, колеги, да говорим за милиони. Имаме нужда да създадем възможности тези милиони не утре, а днес да бъдат изработени и да бъдат спечелени за цялото общество. Иначе ще продължим да си говорим в тази зала как всички работим за това да имаме икономически стабилна държава, която да задържа младите хора, но, колеги, истината е, че непрекъснато разговорът ни се върти около това на кого и дали да дадем две или три заплати на едни хора, на други не. И последното изречение, което ще кажа, е, че минималните изисквания, колкото и атаки да има към тях, всъщност гарантират едно – че в България ще имаме университети, ще имаме наука, а няма да имаме места за дипломи. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Няма заявено желание за изказване. В залата е заместник-министър Николов. Дали ще вземете отношение, господин няма да вземете отношение. Закривам дебата. Преминаваме към гласуване на двата законопроекта. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Гласуваме двата законопроекта, които обсъдихме досега, по реда на тяхното внасяне. Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 754 01-20, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители на 8 юни 2017 г. Моля, режим на гласуване.

Пристъпваме към гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република

Уважаеми господин Председател, моля за процедура по допуск по т. 8 и т. 9 от дневния ред на господин Георг Георгиев – заместник-министър на външните работи. Благодаря.

за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни, № 702-02-2, внесен

Уважаеми господин Председател, колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни, № 702-02-2, внесен от Министерския съвет на 22 юни 2017 г. На редовно заседание, проведено на 5 юли 2017 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни, подписано на 19 януари 2017 г. в София, № 702-02-2, внесен от Министерския съвет на 22 юни 2017 г. Законопроектът беше представен от господин Георг Георгиев – заместник-министър на външните работи. мотивите на вносителя се изтъкна, че Споразумението е резултат от дълги консултации и преговори между двете държави и цели намирането на дългосрочно решение на въпроса за имотите, ползвани от дипломатическите представителства на двете страни. Такива споразумения за ползване на имоти от дипломатическите представителства на реципрочна основа са общоприета практика между страните. Съгласно сключеното Споразумение, българската държава ще ползва безвъзмездно две сгради – едната за административни нужди, а другата за резиденция на българския посланик в Република Кубинската страна ще ползва една сграда – за административни нужди и за резиденция. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“

за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни, подписано на 19 януари 2017 г. в София, № 702-02-2, внесен от Министерския съвет на 22 юни 2017 г.“ Благодаря. Има ли изказвания? Режим на гласуване. Гласуваме решението по предложения в Доклада вариант.

Уважаеми народни представители, гласуваме предложение за приемане в днешното заседание на второ четене на току-що гласувания на първо четене Законопроект. Моля, гласувайте.

Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни, подписано в София на 19 януари 2017 г.“ Режим на гласуване.

Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма. Предложението е прието, а с това и Законът за ратифициране на Споразумението между Република България и Република

доклад на Комисията по външни работи. Госпожа Грозданова ще ни запознае с него. Заповядайте, госпожо Грозданова.

за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни, № 702-02-3, внесен от Министерския съвет на 22 юни 2017 г. На редовно заседание, проведено на 5 юли 2017 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа Република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни, подписана на 22 септември 2016 г. в Ню-Йорк, № 702-02-3, внесен от Министерския съвет на 22 юни 2017 година. Законопроектът беше представен от Георг Георгиев – заместник-министър на външните работи. мотивите към Законопроекта се изтъкна, че Спогодбата – резултат от 13-годишни преговори, съответства на принципите на международното право и е на реципрочна основа. Съгласно сключената Спогодба, по реда на виетнамското право, българската държава въз основа на договор за символичен наем от 1 виетнамски донг, ще придобие право на ползване за срок от 99 години на парцели с обща площ 2391.32 кв. м и ще придобие право на собственост върху настоящите и бъдещите сгради и постройки, изградени върху тях. Виетнамската страна по реда на българското право, въз основа на договор за символичен наем от 1 лев, ще придобие правото за ползване за срок от 99 години на парцел с обща площ 2849 кв. м и ще придобие правото на собственост върху настоящите и бъдещите сгради и постройки върху него. Важно е да се отбележи, че съгласно Спогодбата, българската страна се задължава да върне на виетнамската страна парцел с площ 3243 кв. м в Ханой, заедно с построените върху него сгради и постройки, а виетнамската страна ще върне на българската страна парцел с площ 2044 кв. м в София, заедно с постройката върху него. Страните се задължават да изплатят една на друга стойността на сградите и постройките върху върнатите парцели както следва: Република България 826 000 щатски долара. Правителството на СР Виетнам, ще заплати тази сума по курса щатски долар/евро на Държавната банка на Виетнам. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да приеме на първо четене Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа Република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни, № 702-02-3, внесен от Министерския съвет на 22 юни 2017 г.“ Благодаря Ви, госпожо Грозданова. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания по предложения Законопроект. Не виждам желания за изказвания. Подлагам на гласуване Законопроект № 702-02-3, внесен от Министерския съвет на 22 юни 2017 г. за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа Република Виетнам. Моля, режим на гласуване.

Гласували 122 народни представители: за 121, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Госпожо Грозданова, заповядайте. Господин Председател, моля току-що приетия на първо четене Законопроект за ратификация да бъде разгледан на второ гласуване в днешното заседание. Благодаря Ви. Гласуваме предложението за приемане на второ четене на току-що разгледания Законопроект. Моля, режим на гласуване.

Моля, госпожо Грозданова, да докладвате.

Колеги, режим на гласуване за приемане на второ четене на докладвания текст. Гласували

Гласували 127 народни представители: за 126, против няма, въздържал се 1. Предложението

Разисквания по питане от 11, 00 ч. в утрешния ден. Контролът ще започне от 9,00 ч. Въпроси и питания – 9,00 ч. - Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на един въпрос от народния представител Атанас Костадинов. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на шест въпроса от народните представители Пенчо Милков и Крум Зарков; Красимир Богданов; Теодора Халачева; Красен Кръстев и Ася Пеева; Славчо Велков; и Дилян Димитров. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на 22 въпроса от народните представители Николай Иванов и Иван Генов; Стефан Бурджев – два въпроса; Кристиан Вигенин и Николай Бошкилов; Кольо Милев; Георги Йорданов, Виолета Желева и Никола Динков; Явор Божанков; Виолета Желева и Никола Динков; Донка Симеонова; Иван Миховски и Калин Василев; Владислав Николов – два въпроса; Николай Сираков и Васил Цветков; Йордан Младенов; Георги Гьоков; Васил Антонов, Стефан Бурджев и Чавдар Велинов; Алтимир Адамов; Манол Генов и Иван Ченчев; и Георги Търновалийски и Манол Генов. - Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на три въпроса от народните представители Веска Ненчева; Ивелина Василева, Димитър Бойчев и Диана Саватева; и Теодора Халачева. - Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Анелия Клисарова и Ирена Анастасова; Донка Симеонова; Нина Миткова; Анелия Клисарова и на две питания от народните представители Анелия Клисарова, Иво Христов, Николай Цонков и Стоян Мирчев; и Халил Летифов, Ерол Мехмед, Сергей Кичиков и Ихсан Халил. По шеста точка Министърът на здравеопазването Николай Петров ще отговори на 12 въпроса от народните представители Миглена Александрова; Николай Иванов и Иван Генов; Иво Христов; Георги Свиленски Христо Проданов; Стефан Апостолов, Даниела Савеклиева, Георги Динев, Александър Мацурев и Димитър Гамишев – два въпроса; Красимир Събев и Борислав Борисов; Юлиян Папашимов Румен Генов; Валентина Найденова; Георги Йорданов; Анелия Клисарова; и Георги Гьоков и Драгомир Стойнев и на едно питане от народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на четири въпроса от народните представители Кристина Сидорова; Георги Йорданов; Стоян Мирчев; и Георги Търновалийски. - Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на 15 въпроса от народните представители Веселин Марешки; Кръстина Таскова – два въпроса; Ивелина Василева; Стефан Бурджев – два въпроса; Димитър Данчев; Димитър Данчев и Румен Георгиев; Надя Клисурска и Кристина Сидорова;

Павел Шопов. - Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Гергана Стефанова. - Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народните представители Весела Лечева и Иван Ченчев. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Търновалийски. - Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще отговори на два въпроса от народните представители Павел Шопов; и Васил Антонов.

на един въпрос от народния представител Николай Цонков; - министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на един въпрос от народния представител Виолета Желева и на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Йордан Йорданов – два въпроса; Надя Клисурска; и Милко Недялков; министърът на културата Боил Банов – на два въпроса от народния представител Жельо Бойчев; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос от народния представител Веска Ненчева; министърът на туризма Николина Ангелкова – на един въпрос от народния представител Миглена Александрова; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на два въпроса от народните представители Мартин Тинчев и Димитър Александров; и Даниела Малешкова и Владимир Вълев; министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на четири въпроса от народните представители Павел Шопов; Илиан Тимчев и Атанас Костадинов; и Тодор Байчев – два въпроса. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на: - два въпроса от народния представител Петър Витанов към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов; и към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков; Петков; - два въпроса от народния представител Дора Янкова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев; и към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Нено Димов. Уважаеми народни представители, закривам днешното заседание. Следващо заседание, утре, 14 юли от 9,00 ч.